Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini za upražnjena poslanička mesta, kako bismo omogućili njihovo učešće u radu Narodne skupštine.Uručena vam je Odluka Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini.Takođe, uručen vam je Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnim poslanicima, sa predlogom da Narodna skupština, shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje potvrđivanje mandata narodnim poslanicima Rozaliji Ekres i Danijelu Đivanoviću, izabranim sa Izborne liste Savez vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor.Na osnovu Odluke RIK-a i Izveštaja i predloga Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, a shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnim poslanicima Rozaliji Ekres i Danijelu Đivanoviću.Čestitam narodnim poslanicima na izboru i molim da se pripreme za polaganje zakletve.Poštovani narodni poslanici, molim vas da, saglasno članu 17. Zakona o Narodnoj skupštini, pristupite polaganju zakletve.Molim

zakletve.Dozvolite mi da vam u ime Narodne skupštine i u svoje ime čestitam na izboru za narodne poslanike i poželim uspešan zajednički rad u tekućem mandatnom periodu.Dame

i gospodo, nastavljamo sa radom.Sledeći na listi je narodni poslanik Nebojša Poštovani predsedavajući, poštovani gosti, poštovane kolege poslanici, poštovani građani, ovo izvanredno izlaganje koje ste malopre čuli koleginice Božić prosto kao da smo se dogovarali, a verujte nismo, izvanredan uvod u ono što ja imam da kažem.Prvo, samo da kažem da sam bio svedok pet godina, kao odbornik grada Beograda od 2008. do 2013. godine, svemu ovome što je gospođa Božić govorila o aferama u Beogradu.Pozdravljam, naravno, Izveštaj Agencije za, to još uvek kada je napisan, borbu protiv korupcije, sada se ona zove malo bolje, posebno ovo poglavlje koje tamo stoji – osnaživanje mehanizma sprečavanja korupcije, i odeljke u okviru toga dela – saradnja sa državnim organima, osnaživanje društvene svesti i istraživanje i analitika.Prosto i analitika.Prosto hoću da kažem da Agencija treba da bude podstaknuta da ove odeljke i ovaj deo još jače i slobodnije razvija i da radi svoj posao u skladu sa članom 33. Zakona. Tačno je da Agencija nije istražni organ, ali ona može da sarađuje najtešnje moguće sa istražnim organima, može sa policijom, može sa tužilaštvom, može i sa Savetom za borbu protiv korupcije Vlade i sa drugim organima.Jednostavno, mi imamo jedan izveštaj, naravno glasaću za njega, ali nije dovoljno prići samo ovoj celoj materiji, govorim o materiji, a ne o izveštaju, nije dovoljno prići samo suvoparno, nego mora da postoji u ovoj oblasti, jer to je i oblast finansijske forenzike, koja uopšte nije dovoljno zastupljena kod nas u Srbiji, mora se prići živo i delotvorno. Jer, to je živa materija, moraju da se ukrštaju podaci sa drugim organima, da se izvlače zaključci, pa slično onako kao što je to Verica Barać učinila u svom čuvenom izveštaju koji je gospođa Božić pomenula iz 2011. godine.Samo bih se osvrnuo, naravno, to se ne tiče sadašnje agencije, nego se tiče, posebno to moram da istaknem jer prvi put govorim o Agenciji, perioda

da kažem.Vi ni u jednom izveštaju Agencije, normalno, ali ni Saveta za borbu protiv korupcije, koji jako slabo radi poslednjih godina svoj posao, nećete naći sledeći podatak, ali ću vam ga ja dati, zato što je on jako važan važan i napraviću paralelu.Niti jedan rođak Aleksandra Vučića, Siniše Malog, Gorana Vesića, Radojičića, bilo kog člana Vlade, bilo kog člana gradske vlade se nije obogatio u ovom periodu od sedam godina unazad, niti su se obogatila ova lica koja sam pobrojao. Pazite, niko. A danas saznajemo i čuli smo ovaj ep gotovo koji je izgovorila gospođa Božić, danas saznajemo da brat dragi Gojko Đilas, samo on ima 35 nekretnina, bracika Dragana Đilasa. Pa kako je to moguće? Moguće je zato što, evo, samo da dam i ovaj primer – mi nikada do sada praktično nismo ni čuli da taj čovek postoji. Znate zašto nismo čuli? Zato što SNS neće, niti neće, niti je ikada napadala rođake Dragana Đilasa, za razliku od đilasovaca, Đilasa i njegovih koji svakodnevno napadaju porodicu predsednika Vučića i često im prete smrću.Podsećam, dragi bata ima 35 nekretnina. Dragi drugi bata, Dragana Đilas, ima 619 miliona evra. Vi vidite sada, tu se pojavljuje taj motiv – dragi bata, koji nas pomalo podseća na onu uspavanku, znate ono – Frere Gojko, spavaš li? Znači, dragi bato, dragi bato spavaš li? Ja vam mogu reći – braća Đilas ovih meseci jako loše spavaju. Ne zbog savesti, oni savesti nemaju, nego zato što im mi ne damo da spavaju mirno, zato što ih stalno pitamo kako su se ovako silno obogatili, pogotovo dragi braca Dragan Đilas.Mislim Đilas.Mislim da će biti zanimljivo predstavnicima Agencije da ih obavestim o jednoj pojavi koja je vezana i za grad Beograd i onda ću povezati dve pojave, pojave, a to je da je do 2012. godine bila moguća ozakonjena pljačka budžeta. Znači, primer je Direkcija za zemljište grada Beograda. Od 2004. do 2011. godine budžet grada Beograda, odnosno Direkcija su opljačkani za 291 milion evra. Da, dobro ste me čuli, 291 milion evra, preko 40 miliona svake godine, tokom sedam godina. Kako je to bilo omogućeno? Bilo je moguće tako što su sama Direkcija, koju su vodili predstavnici Demokratske Đilasove i Tadićeve stranke i grad Beograd, koji su vodili i Đilas i njegovi prethodnici, doneli takve koruptivne propise, pa su omogućili investitorima da tokom sedam godina ne plaćaju doprinose Direkciji. Ali shvatate, to je moglo da se kaže – jao, slučajno jedna godina. Kao, nisu znali da su propisi koje su doneli loši. Ovo je trajalo sedam godina.Šta je još zajedničko sa ovim drugim slučajem Dragana Đilasa? Niko za ovaj kriminal nije odgovarao. E sad, dolazimo do onoga kako se Dragan Đilas obogatio za deset godina, znači, nije se on obogatio, čuli ste priču gospođe Božić, istorijat, nije se obogatio do 2004. godine, on se obogatio od 2004.

292 miliona evra. Ali on nije imao jednu veliku firmu, nego dve, i mnoštvo, do toga ćemo doći, manjih firmi. Sve to kada se sabere dovodi do ovih 619 miliona prihoda i opet neminovno je, a mislim da se i vi kao predstavnici Agencije za sprečavanje korupcije sada pitate – kako je moguće da se neko tako obogati? Da li je to bilo putem trgovine, uticajem? Ja tvrdim da jeste. Da li je to bilo putem zloupotrebe službenog položaja? Ja tvrdim da jeste, jer je jedino tako moguće, da je neko trgovao deset godina sekundama u periodu na tri državne funkcije i onda je stekao 619 miliona evra, a bio je zamenik predsednika Demokratske stranke, bio je gradonačelnik i bio je predsednik Gradskog odbora DS. Na osnovu toga je je to bilo jedino moguće. Znači, kao što vidimo, dva slučaja sam naveo gde je bila moguća ozakonjena pljačka.U slučaju Dragana Đilasa, što je tužno, tek od devetnaeste je najavljeno da se vodi jedna istraga, niko se nije bavio time, niti ovim slučajem Grada Beograda. Izuzetak sam naveo, to je jedino Verica Barać, i ona je jasno u izveštaju iz 2011. godine, ukazala na njegove mahinacije. Kad je Verica Barać umrla 2012. godine, niko se više time nije bavio, ni Agencija, ni tužilaštva, ni Savet za borbu protiv korupcije, niko.Ali, šta je tu loše? Reći ću vam, loše je što mi sada imamo da konstatujemo prvo onu anomaliju za Grad Beograd, da za opljačkanih 291 milion evra, nije odgovarao niko, i da u slučaju Dragana Đilasa, ovo što je stekao, 619 miliona evra, na tri funkcije, nije niko odgovarao, a nesporni su podaci.Saznajemo ovo sada, za dragog brata Gojka. Kako je moguće da je lice koje se praktično ničim ne bavi, koje ništa nije zaradilo, doduše, Gojko Đilas se bavi onim poslovima špekulativnim i poslovima mahinacije koje mu podari njegov brat, to su poslovi ofšor otvaranja firmi, drugih firmi u okruženju. Tako da kad uparimo podatke koje je rekla gospođa Božić, pazite, to su firme u Srbiji, ukupno ih je Đilas imao najmanje 26, samo u Srbiji. Ali, on se hvali kako ima mnogobrojne firme u četiri, pet, šest, zemalja okruženja, pa, pomnožite to sa još odgovarajućim brojem firmi. Pa, se ovih dana otkrivaju brojne ofšor firme koje imaju on i njegov brat. Znači, mi dolazimo do jednog klupka, klastera, od stotinu firmi. I ja kažem Agenciji, vama je potrebna vojska finansijskih forenzičara da raspletete ovo zmijsko klupko.Međutim, Dragan Đilas je bio funkcioner do 2016. godine, tj. tada je u oktobru podneo ostavku na mestu predsednika Košarkaškog saveza Srbije. Koliko znam, od zastarevanja, a to je pet godina, ga deli iduća godina oktobar. Prosto, ja hoću i ovo da kažem, znači, da obavestim i predstavnike Agencije. Policija je 7. jula 2019. protiv tajkuna Đilasa i njegovih saradnika rekla da se vodi istraga da su umešani u ozbiljnu korupciju u vezi sa kupovinom i prodajom reklamnih tv sekundi, misli se na RTS, pri čemu je izrečena sumnja od strane policije i tužilaštva da je RTS oštećen za 688 miliona. Nakon saslušanja osumnjičenih, doneta je naredba o sprovođenju istrage u slučaju od strane tužilaštva Dajrekt medije.Sada ja pozivam, to je otprilike kraj onoga što ja imam da kažem, pozivam Agenciju da shodno svojim ovlašćenjima člana 75. ukoliko je to moguće, a mislim da jeste, pokrene vanrednu proveru izveštaja Dragan Đilasa, koji je on podnosio do 2016. godine, zbog sumnje da u izveštajima nije prijavljivao tačne, potpune podatke. Prilično sam siguran da da pet godina nije proteklo, sad nisam uspeo da pronađem koliki je rok, ali ovde prosto morate vi, ali u saradnji sa drugim organima, nema ko drugi, ili da podstaknete Savet da malo radi svoj posao, da uradi ono što, eventualno, vi ne možete, da se pozabavi ovim problemom, i da onda dođemo do jednog izveštaja 2021. godine, deset godina posle Verice Barać, gde će ponovo navedu, sa 10 godina kasnije i 619 miliona evra, kasnije, šta je sve radio Dragan Đilas, bar da neki organ to saopšti, ukoliko već nadležni organi, izuzev ovog što sam za RTS rekao, ne mogu da preduzmu ništa. Živela Srbija. Hvala vam.

u uvodu ovog izveštaja negde na 11 strani, izveštaja Agencije za borbu protiv korupcije, odnosno sada Agencije za sprečavanje korupcije, mada je meni ovaj prvi naziv prihvatljiviji, lepši, protiv korupcije se treba boriti, jer je to pošast koja razbija svako društvo.Dakle, u tom izveštaju se Agencija na neki način, ajde, ne mogu da kažem zahvaljuje, ali u svakom slučaju ukazuje da je država Srbija imala razumevanje za ono što su zahtevi Agencije i dozvolila zapošljavanje dodatnih ljudi. To pokazuje odnos države prema ovoj agenciji. Pokazuje da država Srbija ima ozbiljnu nameru, da ova vlast ima ozbiljnu nameru da se suprotstavi korupciji, suzbije je koliko je god to moguće i svede na najnižu moguću meru.

u odnosu na neki period koji je bio pre nas. Ja znam da postoje ljudi koji se mnogo nerviraju kad kažu šta je bilo u prethodnom periodu, ali je to neophodno da bi se pokazala razlika, jer ako ne uporedite sa nečim ono što se dešava sad, neko bi pomislio da je to normalno da jedna vlast kada neki njih funkcioner na nekom nivou prekrši zakon ne reaguje, a u smislu da ga zaštiti i tako dalje ali to nije bilo normalno koliko juče. Ne da nije bilo normalno da su dozvoljavali da se njihovi funkcioneri krivično gone ili na drugi način sankcionišu nego su omogućavali svojim funkcionerima da postaju ne bogati, jer ovo što danas slušamo i o čemu govore moje kolege, a tiče se gospodina Dragana Đilasa, to nije bogatstvo, to je nešto što normalan čovek ne može da pojmi. Normalan čovek ne može da pojmi, prosečan građanin Srbije ne može da pojmi šta je to 619 miliona evra. Put od Kikinde do Sombora, od Nakova do Bačkog Brega košta oko 700 miliona, sa četiri trake, brza saobraćajnica, najmodernije izgrađena, košta onoliko koliko je Dragan Đilas, odnosno koliko su firme Dragana Đilasa prihodovale, što bi rekao kolega Atlagić – gle čuda, u vreme kada je gospodin Đilas obavljao političke funkcije.Sada ja pitam i predstavnike agencije, pitam i nas i pitamo se svi, da li je to gospodin Đilas išao ispred vremena pa se bavio lobiranjem i kad nije bilo zakona. Pa, je Dragan Đilas političar lobirao za Dragana Đilasa privrednika, pa mu izlobirao 619 miliona evra. Da li je pronašao čarobnu lampu, pa mu je to neki duh donosio te pare ili je našao nekog vrlo darežljivog čoveka koji je to radio umesto njega. Odgovor je da je radio sam sa sobom, a onda se verovatno zbunio, delovalo mu je šizofreno ili šta već, pa je onda uključio i brata Gojka, ipak ovako u dvoje je

Vrlo često su kolege poslanici, neki drugi funkcioneri na lokalnom, pokrajinskom nivou sankcionisani prekršajno, ne zato što su imali nameru da prikriju svoju imovinu, nego zato što su zakasnili u dostavljanju izveštaja na koji su bili obavezni. Rokovi su jasni, nije ništa sporno, ali ako vas zanima šta je namera da prikrijete imovinu, onda poslušate ovo o čemu su govorile kolege Bakarec i Božić.Kada osnujete firmu u Delaveru, kada osnujete firmu u Crnoj Gori, kada te firme osnivate po onom principu, kao Marko Bulat da ga je instruisao – prijatelji, braćo, kumovi,

a onda prijavi imovinu od 25 miliona evra, sam. To nisam rekao ja, to nije rekao Aleksandar Martinović, to nije rekao Aleksandar Vučić, to je rekao sam Dragan Đilas za sebe.Onda sebe.Onda postavljam pitanje, kako mi možemo da stavljamo u istu ravan onoga ko je dan ili dva kasnio sa prijavom i onog ko je sakrio 25 miliona evra imovine.

Danas taj monopol kompletno drže braća Đilas. Na svakom tom polju oni imaju po neku nekretninu. Tako izgleda „Beogradski monopol“ danas. Ali, toga nema u izveštajima Agencije, toga nema u registrima Agencije.Vi ćete reći, naravno, i tu ste potpuno u pravu, mi ne možemo da vršimo istrage. Ja se samo pitam ko će konačno da počne da vrši istragu u ovoj zemlji i hoće li neko najzad da odgovara za to što je 619 miliona evra para narodnih uzeo i strpao u svoj kada su ovi spotovi, a ovo me jako zanima kako će biti predstavljeno u sledećem izveštaju Agencije, ovo je sada vrlo važno, desilo se ove godine, u izbornoj kampanji, to vam jeste u delokrugu poslova, to vam jeste nešto za šta ste nadležni i ja vas molim da na to obratite pažnju, a mene zanima kako će izgledati u sledećem izveštaju, već se radujem, ukoliko, naravno, ovaj saziv bude analizirao i raspravljao o vašem izveštaju, ili neki drugi, da vidim kako će to izgleda.Kaže koleginica da se ova novinarka branila time – niko drugi nije hteo spotove, pa je uzeo baš Đilas. Verovatno niko drugi nije hteo ni stanove, pa uzeo Gojko Đilas. Šta ćete, kad čovek ima sreće u životu, svašta ga hoće.Postoji još jedna stvar koja se desila prošle godine, takođe nije u izveštaju, i opet ćete reći – mi to ne mi to ne možemo da istražimo – meni je jako interesantno, zato što može da govori o nekoliko stvari. Može da govori o nezakonitom lobiranju, može da govori o korupciji, može da govori o svemu. U poslednja tri meseca 2019. godine srpska namenska industrija je izgubila 30 miliona dolara. Imala je zaključene ugovore sa Saudijskom Arabijom. Od tih ugovora nije bilo ništa.

vodi kampanju mesecima, besomučnu, zasnovanu na lažima, protiv srpske namenske industrije i ako rezultat tog delovanja bude gubitak za tu namensku industriju od 30 miliona dolara i korist za neku drugu namensku industriju od 30 miliona dolara, ima li tu elemenata

koje su postavljali stari Rimljani koji su udarili temelj današnjeg evropskog kontinentalnog prava, nisu bili vrsni stručnjaci u krivičnom pravu, više su u građanskom pravu postavili faktički sve ono što su današnji pravni instituti, ali su u krivičnom pravu govorili da treba postavljati jedno pitanje, a to je – kvi bono, odnosno - kome korist?Da li je ovo direktan rad nekih ljudi u srpskoj politici, Marinike Tepić, Dragana Đilasa ili koga već za neke strane kompanije? Da li je to koruptivni posao političara? Da li je to nezakonito lobiranje, gde ste vi time što ste bukvalno bacili sva moguća svetla i drvljem i kamenjem napali sopstvenu namensku industriju i time omogućili stranoj namenskoj industriji da ostvari prihod od 30 miliona dolara, da li ste time izvršili bilo kakve kršenje zakona u Srbiji?Naravno, to su pitanja koja, nažalost, ostaju bez odgovora, kao što ostaju i pitanja bez odgovora kako u zemlji Srbiji uopšte, odakle pravo nekome ko osnuje na desetine, na stotine firmi i kompanija čiji je formalni ili neformalni vlasnik, da bi izbegao plaćanje poreza državi Srbiji, ima pravo da se uopšte bavi nekim javnim poslom u državi Srbiji? I još da prebacuje I još da prebacuje na dnevnom nivou šta se sve nije uradilo! Pa, plati porez, majstore, pa će se uraditi! Od poreza se puni budžet.Da zaključim. Dakle, ono što piše u izveštaju je vrlo zanimljivo, je meni mnogo zanimljivije sve ono što ne piše u izveštaju. Ja se nadam da ćete u narednom periodu naći načina, na kraju krajeva i lobiranjem, zašto da ne, za promene zakona koje definišu vaše funkcionisanje i rad, da se zaista napravi jedna ozbiljna institucija koja će moći da radi, ne kažem da je ova neozbiljna, samo kažem sa širim opsegom opsegom delatnosti, i neke istražne radnje i koja će moći na osnovu onoga što svi vidimo svojim okom da reaguje. Da ne dođemo u situaciju da i danas, mi živimo ono što je bila sprdnja u filmovima „Tesna koža“ itd. Mi to živimo. Rečenicu Srećka Šojića – Mućkao sam, al u skladu s propisi, Dragan Đilas je sproveo u život. To mi gledamo svaki dan. Građanima Srbije je od toga muka.Apelacioni sud svaku bitangu koju tamo dovedu oslobodi, pravosnažno. Svaka lopuža u ovoj zemlji ima papir da je nevin ko dečija suza. Građani Srbije to više ne mogu da trpe, jer znaju kakve su ništarije postali milioneri i znaju kad su postali milioneri – u ono vreme kad su oni siromašili, u ono vreme kad su njihove firme zatvarane. I čekaju odgovor na to! Čekaju dan kada će konačno imati priliku da vide da odgovaraju oni koji su mu uništili i prošlost i budućnost. Ja se nadam i uveren sam da će taj dan doći.Na samom kraju, što se tiče sadašnjih funkcionera, da budem i tu potpuno jasan, apsolutno podržavam najoštrije mere protiv svakog člana i funkcionera i SNS i svih koalicionih partnera koji prekrše zakon. Nema veće bitange od onog ko se sakrio iza Aleksandra Vučića i dok Vučić radi za Srbiju on radi za sebe. Prema takvima budite najoštriji. Hvala vam.

Hvala, predsedavajući.Dame i gospodo poslanici, uvaženi predstavnici nezavisnih državnih tela, jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije je upravo borba protiv kriminala i korupcije.Kriminal i korupcija, kancer svakog društva, tako i Republike Srbije. Teško se uhvatiti u kolo sa kriminalcima, znate zašto? Boje se ljudi. Boje se ljudi i podataka koje ćemo o njima izneti, ali ćemo izneti.Imamo predsednika koji se ničeg ne boji. Što mu više pretite, sve je hrabriji. Nažalost, tragično je što se tajkuni, što se zlotvori bave njegovom porodicom, njegovom decom i na najbrutalniji, najmorbidniji način pljuju po porodici.Ljudi, to se ne radi. Ako kradete, kradite sa stilom, a mi smo tu da vas hvatamo. Dok smo mi na vlasti sigurna sam da će se broj lopova prepoloviti. Nikad se ne može iskoreniti korupcija i kriminal, nikada i nigde, a da li znate zašto? Jer su jako moćni, jer male grupe imaju enormno veliku količinu novca koji su stekle na nezakonit način i upumpavaju ih u sve pore, segmente društva. Zato žele da budu u politici, u sportu, u medijima, u pravosuđu, svuda. Neki jesu, neki nisu, ali idemo redom.Nikad redom.Nikad teže nije bilo biti predsednik i biti predsednik Vlade u Srbiji. Toliko izazova, toliko negativnih stvari oko nas. Te korupcija, te kriminal, te Kovid-19. Svašta nam se dešava, ali izdržaćemo mi. Izdržali smo mnogo gore stvari u životu, izdržaćemo i ovo. Treba se boriti i to čvrsto protiv korupcije i kriminala, protiv trgovine ljudima, protiv gajenja droge i distribuiranja te droge. I protiv toga se treba boriti. toga se treba boriti. Protiv terorizma, protiv sajber kriminala. Mnogo je velikih izazova.Moram da napomenem period od 2014. godine do 2020. godine što se Ministarstva unutrašnjih poslova tiče, zaista su maestralno uradili svoj posao.

Teška ubistva, period od 2020, 2014. godine 38% manje. Znači kada se hoće da se radi, može da se radi. Uvek treba da se radi. Ja sam sigurna da ćemo se mi izboriti sa ovom pošasti, bar onoliko koliko smo u mogućnosti.Teško je kada govorimo o tajkunima, jer nekako vas obeleže, pokretne ste mete, ali zaista niko od nas nije došao ovde da se slika, nego da progovori o tome što je uvek bilo zabranjeno, o tajkunima koji su na nelegalan način stekli svoj novac.Hajmo od početka, idemo. Neko će reći ponovo Dragan Đilas. Pa Dragan Đilas, on je bio u politici od 2004. godine do 2013. godine, gradonačelnik je bio od 2008. godine do 2013. godine. Šta se desilo? Posle njega je nasledio grad gospodin Mali. Ostavi je dug, gospodin Đilas, od milijardu i 200 miliona evra. Ljudi, milijarda i 200 miliona evra, pada li je to normalno?Hajde da vidimo redom kome šta nije plaćao. Nije plaćao porodiljama, nije plaćao dečije dodatke, nije plaćao domovima zdravlja struju, nije plaćao vodu, vrtić je bio duplo skuplji nego sada, nije plaćao ništa, ali je sebi nabacio 619 miliona evra. Znate šta je 619 miliona evra? Teško ko da će i da napiše.Mi koji košta, Klinički centar i bolnicu, Klinički centar u Batajnici i bolnicu u Kruševcu, koji koštaju ukupno 70 miliona evra, sa opremom 90 miliona evra. Znači mogao je da napravi šest kliničkih centara, sram ga bilo. Što reče moj uvaženi kolega, mogao je da napravi put, moga je da napravi pola Moravskog koridora. A, šta je on uradio? Samo sebi, afera za aferom.Afera „most“. Taj most koji košta basnoslovnih 400 miliona evra, što reče moja koleginica 500. Da, jer je trebalo još 100 miliona evra da se završe obilaznice, pristupnice saobraćajne, znači 500 miliona evra.Isti takav, pri tom, naš ima jedan pilon, isti takav u Francuskoj 300 metara duži sa sedam pilona, košta 300 miliona evra. Početna cena ovog mosta, čuvenog, koji mu je verovatno spomenik za život je bila 125 miliona evra. Pitam se ja, šta bi sa tih 300 – 400 miliona evra? Ljudi, 300 – 400 miliona evra.Pa

Kupljeni autobusi Solarisovi po ceni od 319 hiljada evra, umesto da su kupili Ikarbus autobuse 280 hiljada evra. Razlika, izračunajte - 39 hiljada evra. Njegov prvi zarađeni milion.Idemo dalje. Kontejneri podzemni, šest miliona evra, od toga kontejneri sve truli. Znači, nula, ništa nije uradio.Idemo dalje, samoreklamiranje. Za samoreklamiranje sebe, svog rada ili ti nerada, potrošio 69 miliona dinara, sramota jedna.Idemo dalje. Njegov brat Gojko, na čast porodici, ja to zaista do pre neki dan nisam nikada spomenula, ali javnost bruji o tome ne možete prenebregnuti činjenicu da imaju 35 stanova, pardon, samo brat 29, od pre neki dan istraživanja još pet stanova, ukupno 35 stanova. Ljudi, u najelitnijim delovima grada. Kako je to moguće? Pa šta je tada radilo pravosuđe? Šta je radilo tužilaštvo? Pa 35 stanova ima dotični gospodin, brat.Koliko li tek ima Đilas? Kako ih je stekao? Mi svi, svaka čast, imamo, vi ste tu da od nas funkcionera tražite da kada stupimo na dužnost damo svoju kartu, znači imovinsku, apsolutno ko šta ima. To je proverljivo i kada izađemo, kada ne budemo na dužnosti takođe da damo izveštaj o tome šta smo stekli i kada, koliko?Ko god je stekao ilegalno ili nezakonito treba da ide tamo gde mu je mesto, iza rešetaka. Sramota je da 90, 95%, možda i više ljudi živi od svog rada, a pet, mislim da mnogo manje živi od nerada, živi od tuđeg rada. Tako nešto se nikada neće i ne sme ponoviti. Zahvaljujem na pažnji.

Zahvaljujem.Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, uvaženi gosti, dame i gospodo narodni poslanici, veoma je važna sednica Narodne skupštine na kojoj razmatramo izveštaje o radu više nezavisnih kontrolnih institucija, što predstavlja, da kažem, dobru praksu i doprinosi podizanju svesti o ulozi, ali i značaju nezavisnih kontrolnih institucija, a ja bih dodao da je upravo vladajuća većina, predvođena SNS, ustanovila ovu dobru praksu razmatranja izveštaja na sednicama Narodne skupštine.Uvek kada govorimo o pitanjima iz delokruga rada Agencije za borbu protiv korupcije, odnosno Agencije za sprečavanje korupcije, dobra je prilika da podvučemo naše snažno opredeljenje, a to je žestoka i beskompromisna borba protiv korupcije i kriminala svuda i na svakom mestu.Sa

koja se desila na Vračaru, gde je opština Vračar u vreme dok su "žute štetočine" bile na vlasti, ostala bez hiljade i hiljade kvadrata poslovnog prostora kojim je raspolagala i desetine stanova koji su bili u fondu kojim je opština upravljala.Dakle, preko 780 miliona dinara ukupnih gubitaka i minusa u poslovanju, preko pet kvadrata poslovnog prostora je nestalo iz fonda JP za upravljanje poslovnim prostorom Vračar. Oko 70 stanova koji su nestali iz fonda prvo su bili u fondu, postojali su, a onda su naprasno i volšebno nestali, odnosno ne postoji nikakva dokumentacija iz koje jasno može da se utvrdi šta se dešava sa tim stanovima, gde su danas, kako je moguće da ih nekad ima a onda posle ih nema, danas su tu, sutra više nisu tu? Kao mađioničari - sad ga vidiš, sad ga ne vidiš.Onda, kada se uđe malo u dokumentaciju onda se vidi da su vrlo namerno sklapani vrlo nepovoljni i štetni ugovori, uvek nekako štetni po opštinu Vračar, a na korist raznih fizičkih ili pravnih lica, raznih prijatelja, što kaže kolega Jovanov "prijatelja, rođaka, kumova". Zatim, namerno puštani da zastare, nisu na vreme utuživali, dođu do velikog potraživanja, dođu do velikih dugova, oni ne potražuju, ne utuže, ništa ne učine u tom smislu. Da ne pričamo da nisu postojale nikakve bankarske garancije ili neka druga sredstva obezbeđenja i onda vidite da je u pitanju predumišljaj, da je u pitanju namera da se ošteti javno preduzeće, da se ošteti fond kojim raspolaže opština, da se ošteti državna imovina. Ko je tu izvukao korist? Ne treba nam mnogo da zaključimo.Bilo je tu i nekih vrlo karakterističnih slučajeva. Koliko se sećam, jedan karakterističan slučaj je bio baš u samoj zgradi opštine, odnosno u zgradi opštine je registrovano javno preduzeće za upravljanje poslovnim prostorom, dakle Njegoševa 77, a jedan od većih dužnika tog preduzeća je bio takođe registrovan na toj opštini. Dakle, kancelarija pored kancelarije, a oni godinama nisu uručili opomenu pred utuženje ili bilo šta drugo. Dakle, kancelarija pored kancelarije i iz toga se vidi jasna namera, nije ovo slučajno urađeno.S

da nakon izgradnje opština tu dobije određeni broj kvadrata prostornog prostora i to samo po sebi nije problematično. Problem je nastao onog trenutka kada investitor koji je sagradio tu zgradu nije ispoštovao svoj dogovor i opština nije dobila nikakve kvadrate. Ako se pitate zašto nije došlo do nekog sudskog raspleta u tom smislu, odgovor će biti vrlo smešan. Opština nije imala novca za sudsku taksu, dakle, nije postojao novac kojim su oni mogli da plate sudsku taksu i zato nije došlo do ročišta, nije došlo do sudskog raspleta ove pljačke. To je epilog Đilasove vlasti i vlasti Đilasovih saradnika na Vračaru.Ono što je još veći problem od toga, i to je jedan od razloga zašto danas govorimo o ovome i moj kolega Mrdić i ja, jeste činjenica da do današnjeg dana nije ustanovljeno šta je sa krivičnom prijavom koja je podneta još pre četiri godine protiv odgovornih ljudi za ovu pljačku. Dakle, da ponovim, 780 miliona dinara ukupnih gubitaka i minusa u poslovanju, 70 stanova, preko 5.000 kvadrata, krivična prijava blagovremeno podneta. Četiri godine su prošle, nemamo odgovor nikakav, apsolutno nikakav odgovor - šta je sa odgovornim za ovo? Šta radi tužilaštvo? Šta rade pravosudni organi? Kada ćemo dobiti informaciju ko je odgovoran za pljačku?Zašto je važno podsetiti javnost na ovaj slučaj? Po mom mišljenju, zato što se na ovom primeru najbolje vidi suština vlasti Đilasa i njegovih saradnika. Ovaj primer to najbolje pokazuje. Dakle, jedna mala opština, najmanja beogradska opština koju su, da kažem, zaposeli i godinama čerupali i pustošili sve što je moglo da se očerupa i opustoši, sve dok nisu iscrpli sve moguće resurse.Kada već pričamo o stanovima, kad već pričamo o nekretninama, ja ne mogu da ne napravim paralelu sa najnovijom aferom koja potresa Srbiju, a to je ovo saznanje o kojem danas pričamo, o neverovatnom bogatstvu u u nekretninama i u stanovima brata Dragana Đilasa. Dakle, opet stanovi, opet nekretnine i zanimljivo primetićete kad god je neka afera sa stanovima, kad god je neko muljanje sa nekretninama, onda dođemo do Đilasa ili do Đilasovih saradnika ili do njegovog brata u ovom slučaju. 29 nekretnina, a sad čujemo i 35 i ko zna koliko će porasti ta cifra do kraja, stanova, lokala, garaža u centru Beograda i kad postaviš pitanje - odakle prijatelju to, kako, majstore, toliki novac i toliko bogatstvo, onda tu nema odgovora?Nikada ne dobijamo odgovor, ali umesto odgovora sledi nova serija napada sa sa njihovih medija, nove fabrikovane afere, N1, Nova, „Njuz maks adrija“, „Danas“, onaj Direktno i ko zna još odakle sve ne. Svaki dan novi napadi, nove laži, nove izmišljotine, sve što im padne na pamet će osmisliti samo da bi izbegli da daju odgovor na vrlo, složićete se, jednostavna pitanja kako si stekao tolike stanove, otkud ti toliko bogatstvo, na koji način si stekao tolike milione i nekretnine?Znam da da se ovo možda ne odnosi direktno na vas, dame i gospodo iz Agencije za sprečavanje korupcije, verovatno da je ovo pitanje više za tužilaštvo i pravosudne organe, ali je jako važno osuditi svuda i na svakom mestu ovakve pojave da nam se ne bi ponavljale i jako je važno osuditi na svaki način ovaj vid korupcije i kriminala i mi ćemo istrajati u borbi protiv korupcije, kriminala i ono što je najvažnije u toj borbi neće biti ni zaštićenih, ni povlašćenih kako smo u mnogo navrata do sada i pokazali, zato što želimo od Srbije da napravimo uspešnu, uređenu i pristojnu zemlju. Zahvaljujem.

uvaženi sugrađani, za jedno demokratsko društvo, kakvo je naše, institucije poput Agencije za borbu protiv korupcije su izuzetno važne,

i izrazio jedno nezadovoljstvo zbog onoga čega nema u ovom izveštaju, ali sa druge strane izrazio bih, doduše u dosta manjoj meri, i jedno zadovoljstvo ovim izveštajem o radu, pre pre svega zbog precizno navedenih podataka o finansiranju političkih aktivnosti, zatim o broju mera i postupaka koje je preduzela Agencija iz delokruga svoje nadležnosti i po meni ono što je vrlo važno su koraci koji su preduzeti u cilju prevencije korupcije.Veoma je važno osnaživanje društvene svesti u oblasti i u tom smeru u izveštajnom periodu u 2019. godini održano je nekoliko izuzetnih programa i Republika Srbija kao što smo već čuli u nekoliko navrata prepoznala je značaj kadrovskog osveženja Agencije i davanjem saglasnosti na nov Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta dodatnim odobravanjem sredstava omogućila povećanje, odnosno pojačanje kadrovskog kapaciteta Agencije za uspešniji rad u nekom budućem periodu.Još jedan važan korak u cilju što efikasnije borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije je uspostavljanje nacionalnog kriminalističko-obaveštajnog sistema koji će omogućiti razmenu elektronskih podataka između svih relevantnih relevantnih nadležnih institucija u našoj zemlji.Predsednik Vučić je nedavno jasno definisao glavne ciljeve države u narednom periodu gde pored ekonomskog razvoja, pored podizanja životnog standarda, pored borbe protiv pandemije korona virusa glavno mesto zauzima borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.U

2013, 2014. godine pre svega zahvaljujući hrabrosti i odlučnosti predsednika Vučića uspeli smo da spasemo zemlju od tajkuna koji su je pljačkali da bi kroz ekonomske reforme, kroz privlačenje stranih investicija došli do toga da imamo najveći rast u Evropi, došli do toga da u teškim okolnostima, u teškim vremenima povećavamo plate i penzije.Građani penzije.Građani žele da žive u pristojnoj, normalno Srbiji, u državi sa minimalnim stepenom korupcije i organizovanog kriminala, te stoga dugi niz godina unazad daju veliku podršku politici SNS, politici predsednika Aleksandra Vučića, a to je politika beskompromisne borbe u kojoj nema zaštićenih, u kojoj nema pošteđenih, politika u kojoj kriterijumi u borbi protiv korupcije nisu ni poreklo, ni imovinska karta, ni partijska knjižica, već jedino i isključivo zakon.Mi

zarad interesa građana Srbije, jer na kraju krajeva zato su nas i birali, a ne kao garnitura, na primer Dragana Đilasa, koja je vreme provedeno na vlasti posmatrala isključivo kao mogućnost

ako ste oštetili državu, ako ste oštetili građane Srbije, morate biti procesuirani, bez obzira da li i koju partijsku knjižicu imate ili

period proveden na mestu ministra, na mestu gradonačelnika, na mestu direktora koje kakvih izmišljenih narodnih kancelarija, predsednika, iskoristili za sticanje 619 miliona evra i sada izgleda da im tih 619 miliona nije dovoljno, hoće još.Žele da se ponovo vrate na vlast, da se dokopaju državne kase, naravno bez izbora, jer na njih ni ne smeju da izađu i to sa razlogom, jer su svesni koliko su omrznuti kod građana Srbije.Na sve to beskrupulozno napadaju, primera radi brata predsednika Republike da ima kule i gradove i optužuju ga za koje kakve izmišljotine,

Ja sam prilično uveren da to nije konačan broj.Ja neću ulaziti u način na koji su stečene te nekretnine, ni da li se one vode na Gojka Đilasa ili Dragana Đilasa, ni da li je tu bilo fiktivnih radnji ili bilo kakvih drugih sumnjivih dešavanja, za to postoje nadležni organi.Na kraju, ja bih podvukao značaj pravosudnih organa u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, ali i pravosudnih organa koji vrlo često reaguju na jedan veoma blag način, kao da žele nekog da oslobode, kao da ne žele da osude one koji su otimali od građana Srbije. Iskreno se nadam da će u nekom narednom periodu prekinuti sa takvom praksom zarad dobrobiti građana Srbije, zarad suzbijanja korupcije u našoj zemlji. Zahvaljujem. Zahvaljujem, gospodine Jugoviću.Reč ima prof. dr Vladimir Marinković. Hvala, uvaženi predsedavajući, gospodine Orliću.Poštovani gosti, dame i gospodo narodni poslanici, želim da vas podsetim da je predsednik naše stranke i predsednik države gospodin Aleksandar Vučić 2014. godine, kada je postao predsednik Vlade, proglasio nešto što je bilo od strateškog značaja za dalji razvoj naše zemlji i za dalje napredovanje, a to je nulta tolerancija na korupciju i to je početak bespogovorne i bespoštedne borbe protiv svakog vida korupcije u našoj zemlji, bilo da se radi o političkoj korupciji, bili da se radi o korupciji u oblasti privrede, ekonomije, u oblasti zdravstva, sporta, bilo kog segmenta društvenog života.Tu počinje i na kraju krajeva, uzrok onoga što danas živimo, a to je da imamo odlične ekonomske rezultate, da smo kroz implementaciju ekonomskih i političkih reformi preporodili našu zemlju, da smo drastično poboljšali našu geopolitičku poziciju, da je danas Srbija zemlja koja je poštovana, kako u regionu, tako u Evropi, tako i na globalnom planu. Dakle, u celom svetu. To je zemlja, u koju ne slučajno, žele da ulažu investitori sa svih svetskih meridijana i to je u mnogome zbog toga što su svi relevantni igrači u celom svetu videli da u Srbiji postoji politička volja da se napravi konačan obračun sa korupcijom i da u tome ova vlast, ova Vlada, ova većina u parlamentu, na čelu sa SNS, gospodin Aleksandar Vučić, kao neko ko je naš ideolog i ko je definisao viziju i naše stranke i ove države, dakle, da ima jasnu političku volju da se obračuna sa korupcijom i da je naravno smanji na najmanji mogući nivo.Koliko je bio težak posao ovog obračuna sa korupcijom koji i dan danas traje, jer naravno, ne želim da ponavljam ono što su sjajno uradile moje kolege i zaključile faktički ove slučajeve koji su elaborirali, počevši od Sandre Božić, Milenka Jovanova, Aleksandra Markovića i svih prethodnika, da se ne naljute kolege koje su ranije govorile i razotkrile u stvari nešto što je bila rak rana naše zemlje, naše politike, ekonomije. Nešto što je bilo uzrok verovatno svih naših poreza u periodu od 2000. do 2012. godine, a to je jedno društvo koje je bilo prožeto korupcijom i želim da podsetim naše građane nažalost na te sumorne dane pljačkaških privatizacija, na one kada su oni ljudi koji su trebali da bude sluge naroda, koji su trebali da rukovode ovom zemljom u skladu sa najvišim etičkim i profesionalnim standardima, gledali kako će da rasprodaju prirodna, materijalna i sva druga bogatstva ove zemlje i gledali kako će kroz privatizaciju, kroz razne špekulanske radnje, da stave što više novca u svoje džepove, jer Bože moj, njima je pripadalo kao eliti da pune svoje džepove, njima je pripadalo to da kupuju stanove po Njujorku, Briselu, Beču i belosvetskim metropolama.Njihovim nevladinim organizacijama, njihovim tzv. ekspertima i analitičarima je pripadalo da rade projekte, da se bogate i da ako želite to da ogolimo, dame i gospodo narodni poslanici, dragi građani, da pljačkaju besomučno ovu zemlju svakim danom, a da nam se pri tome 12 godina smeju u lice iz ovog istog parlamenta, iz Vlade Republike Srbije, iz svih državnih institucija, govoreći da rade na račun ove države, na račun i na korist građana Republike Srbije, prodajući i krčmeći tekstilnu industriju, krčmeći našu proizvodnju u mnogim segmentima i u mnogim industrijskim sektorima. Tako da smo 2012. godine nasledili takvo stanje da je ova zemlji faktički finansijski bankrotirala.Aleksandar Vučić pored ekonomskih i političkih reformi, koje je morao da sprovede, morao je da se obračuna sa onim najeklatantnijim primerima pljačke i urušavanja ekonomske supstance ove zemlje.Podsetiću vas dragi prijatelji, drage kolege na kampanju „Očistimo Srbiju“ koja je sprovođenja 2009, 2010. i 2011. godine. Tadašnje ministarstvo zaštite životne sredine, ministar Oliver Dulić u kampanji „Očistimo Srbiju“ plaća pano na „Srbija openu“ koji traje sedam dana 500.000 evra u dva navrata za dve godine. Plaća pano u Pop Lukinoj ulici u Beogradu za mesec dana isto tako 500.000 evra.Mi ne možemo ništa drugo da kažemo, nego da kažemo da je to bila kampanja ne „Očistimo Srbiju“, to je bila kampanja – očistimo budžet Republike Srbije, očistimo ovu državu od svega onoga što vredi i napravimo uslove da svi oni koji vrede iz ove zemlje pobegnu, jer ta malobrojna, takozvana i samozvana elita smatra da su državni resursi, da su državni potencijali na korist samo njima.Naravno, na sreću ove zemlje, na sreću građana Republike Srbije, došli smo do toga da 2014. godine narod na demokratskim izborima izabere većinu u parlamentu, da se opredeli i da Aleksandar Vučić postane predsednik Vlade, započevši teške ekonomske reforme, započevši žestoku borbu protiv korupcije, protiv organizovanog kriminala, protiv sive ekonomije, protiv crnog tržišta radne snage, braneći, štiteći i boreći se svakodnevno i bespoštedno za one koji su godinama i koji su decenijama bili u zapećku, koji su bili na margini ovog društva, ali ne zato što nisu vredeli, ne zato što nisu bili školovani, možda nisu bili, kako to oni umeju da kažu, fensi deo ovog društva. Možda su znali samo da rade, možda su znali samo da odlaze u svoje fabrike, možda su znali samo da vode računa o svojim porodicama, a nisu navikli da kupuju nekretnine po inostranstvu, da se voze o državnom trošku i da se članovi njihovih užih, ali i širih porodica baškare na račun onih koji rade i koji stvaraju dodatnu vrednost u ovoj zemlji.Nažalost, moje kolege su danas govorile o tome da imamo te restlove, da imamo te ostatke tog doba i tog vremena, oličene u ljudima koji su se na vrlo upitan način drastično obogatili.Dame i gospodo, dragi prijatelji, 619.000.000 evra je, mnogo puta je danas pomenuto na sednici Narodne skupštine Republike Srbije, ogroman novac ne samo za pojmove Republike Srbije, za pojmove naše privrede. Podsetiću vas da ćemo mi za nedelju dana razgovarati i diskutovati o predlogu budžeta naše zemlje za 2021. godinu, koji treba da iznosi negde oko 8,4 milijarde evra, a da samo jedan čovek i ovih njegovih, Sandra je to lepo objasnila, desetine firmi, koje stvarno ne znam

samo jedan čovek je uspeo da stavi u svoj džep skoro 10% godišnjeg budžeta Republike Srbije.Ne bi to, dame i gospodo, bio problem, apsolutno ne bi bio problem da se radi o nekome ko se bavi proizvodnjom, ko proizvodi hranu, ko izvozi hranu, ko proizvodi šrafove, ko proizvodi automobile, ko stvara od jednog dinara dva ili tri dinara, ko ima veliki broj zaposlenih, ne bi bio problem. Radi se o čoveku, radi se o firmi koja je samo na konto političkog položaja i političke pozicije dobijala enormne, milionske poslove, koji su bili u interesu isključivo Dragana Đilasa, a koliko sada vidimo i njegovog brata Gojka Đilasa i njegove uže, ali verovatno i šire porodice, rođaka, prijatelja i svih drugih, jer, ljudi, 619.000.000 evra je novac koji jedan čovek ili jedna porodica ne može valjda da potroši ne za jedan, ne za dva, nego za deset života.Slažem se sa svojim kolegama i potpuno delim to mišljenje da jednostavno i državni organi nadležni treba da reaguju, ali i Agencija za sprečavanje korupcije i svi oni koji imaju veze sa ovakvim anomalijama, ne mogu da kažem pojavama, ovo su društvene anomalije, da reaguju i da već jednom stavimo sve karte na sto, da se pogledamo u oči i da kažemo – pa čekajte, ljudi, kakav to razlog treba da bude za tužioca ili za neki nadležni državni organ ako vidi nekoga da vozi auto od 100.000 evra, da ima 10, 15 ili 35 stanova, da bi ga propitao odakle mu taj novac, a on ne radi nigde, on ne stvara nikakvu dodatnu vrednost, on ne zapošljava nikoga? Pa koji su to poslovi?Da ne ponavljam ono o čemu su govorile moje kolege, da ne zatvaramo oči nad jednom žestokom kampanjom koja se u tajkunsko-medijskim, plus nevladinim tzv. krugovima vodi protiv predsednika Republike Aleksandra Vučića. Da li vi mislite da je slučajno da ta tzv. JSP produkcija plaća 400 objava na televiziji N1 i Nova S? Plaća ih 50 puta ispod tržišne cene i kaže – pa, znate, mi smo to u interesu građana i u društvenom interesu promovisali bojkot. Kojih građana? Koga vi zastupate? Hoćemo li više prekinuti sa tom praksom da ljudi koji niti izlaze na izbore, niti su zavredeli nijedan glas građana, govore o tome da oni promovišu neki društveni ili bilo koji širi interes? Zamislite, privatna kompanija u 21. veku, privatna firma i produkcija promoviše državni interes bojkota bojkota parlamentarnih i lokalnih izbora u 2020. godini i onda ih volšebno, ta prava i te spotove koje je prikazala na tim televizijama, ustupa stranci tzv. slobode i pravde.I mi svi gledamo se, pričamo, želimo da budemo fini i kulturni i niko neće da kaže – ljudi, to nije normalno, to nije, na kraju krajeva, ni u skladu sa zakonom i da to, na kraju krajeva, treba da se ispita. Odakle nekoj privatnoj firmi i produkciji da plaća političke spotove i da plaća onakve sadržaje koji su u suštini politički, koji su jednostavno definisani određenim zakonima u koje, naravno, i pod čije ingerencije ne spadaju privatne kompanije, nego političke stranke?Mogu stranke?Mogu da predložim i Vladi Republike Srbije i našim gostima, posebno predstavnicima Agencije za borbu protiv korupcije, postoji jedan jako dobar primer kada su u pitanju nevladine organizacije, primer u Izraelu. Oni imaju posebno telo koje se bavi time od čega se finansiraju nevladine organizacije. Bave se time koji su izvori finansiranja određenih nevladinih organizacija i svaki zaključak, svaka istraga je završila jasno sa tim da su sve te organizacije bile finansirane od onih izvora finansijskih koji su bili apsolutno upereni i čiji je cilj bio protiv te države.Ja vam ovog momenta garantujem da je isto tako ovde u Srbiji. Jer šta imamo kao rezultat? Ovo ništa nije slučajno. Ovo je sistematski rad na tome,

da toliko relativizuju ono što se dešava u našoj zemlji prethodnih nekoliko meseci, da nam toliko naprave normalnim da neko predsedniku, njegovoj porodici, njegovim roditeljima preti nasiljem, preti ubistvom, da se stvori takva atmosfera da je to normalno i da to na kraju rezultira time, što je moj kolega Milenko Jovanov pomenuo pre nekoliko dana pa je osvanuo na tim tzv. nezavisnim medijima kao neko ko je, eto, govorio stvari koje nisu utemeljene, a lepo je rekao da su dva najopasnija kriminalna klana u ovom delu Evrope dokazano platila plaćenom ubici Čabi Deru ili Čabi Đeru, kako god želite, da ubije predsednika Republike.Mislite da je slučajno što se cela ova kampanja udara i kontinuiteta udara na kritičnu infrastrukturu zemlje. Pogledajte šta se napada, koji sektori u ovoj zemlji? Vojska, vojna industrija, Telekom, Elektroprivreda Srbije, sve ono što smo sačuvali kao naš resurs, sve ono što još uvek ljubomorno i sebično branimo i želimo da ostane u našem posedu. Zašto? Zato što i dalje želimo, na čelu sa Aleksandrom Vučićem da budemo suverena i nezavisna zemlja, zato što i dalje želimo da se rukovodimo isključivo interesima naših građana i srpskim interesima u ovoj zemlji.Naravno da ćemo maksimalno nastaviti ovu borbu i naravno da ćemo se svakodnevno boriti ovde u parlamentu, što i jeste naš posao, i slati našim građanima političke poruke kako bi znali da se žestoko protivimo ovakvim pozivima na linč, na rušenje jednog čoveka koji je, kako bi on rekao to lepo uz put predsednik države, jer ovde se ne radi o Aleksandru Vučiću samo, ovde se radi o državi. Ovde se radi o napadu na Republiku Srbiju.Želim da iskažem podršku i mom kolegu Marku Atlagiću koji valjda kao narodni poslanik, dugogodišnji, kao profesor univerziteta ima pravo da da svoje mišljenje, ima pravo da javno govori ovde u parlamentu, ima javno da govori na bilo kom skupu naučnom u kojem učestvuje ili u skupu i sastanku i sastanku sa pristalicama, glasačima, sa građanima, što on i radi. Ima valjda pravo taj Marko Atlagić da izrazi svoje mišljenje, a da ga ale i vrane posle samo nekoliko sati ne napadnu, ne prokažu, ne kažu da je on neko možda koga treba proterati, koga treba isterati iz ove zemlje.Dame i gospodo narodni poslanici, ta ta tzv. opozicija i ti ljudi koji se time bave i koji otvoreno ruše ovu zemlju, naravno, neće nikada imati podršku građana Republike Srbije. Želim da još jednom kažem da Aleksandar Vučić i SNS trenutno imaju 66% podrške po istraživanjima američkih, ne domaćih agencija, podrške građana Republike Srbije i da ćemo nastaviti, naravno, sa politikom odbrane naših nacionalnih interesa, a naše nacionalne, ekonomske i političke interese branićemo tako što ćemo se boriti protiv korupcije, što ćemo se boriti protiv svih tih društvenih anomalija koje još doduše postoje, doduše u restlovima, u zaostacima u našoj zemlji, ali sam siguran da ćemo se žestoko izboriti sa njima.Želim da kažem da posebno Agencija za sprečavanje korupcije radi jedan dobar posao u ovim uslovima u kojima živimo. Dobro je što je donet Zakon o lobiranju, dobro je što konačno želimo i nadam se da ćemo uspeti u tome da stavimo u zakonski okvir ono što se dešavalo godinama pre ovoga, da to tzv. zagovaranje, da ne govorim o trgovini uticajem i svemu onome što se dešavalo u političkim i ekonomskim procesima, da se to jednostavno napravi jasna distinkcija između toga šta je korupcija, šta je lobiranje. Dajem punu podršku Agenciji, dajem punu podršku i Draganu Sikimiću koji to odlično radi i kao direktoru Agencije, da taj posao sprovede do kraja, da taj posao ne sprovede ovde zbog poslanika, zbog parlamenta nego zbog naroda Srbije, zbog građana Republike Srbije. Hvala. **Ivica Hvala.Narodni poslanik Aleksandar Mirković. Poštovani predsedniče Narodne skupštine, uvaženi predstavnici institucija, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici.Čitajući vaš izveštaj, pre svega odnosi se na Agenciju na sprečavanje korupcije, moram istaći da tu ima dobrih stvari. Ne možemo grešiti dušu slušajući prethodne kolege da se kaže da baš ništa nije rađeno ili da nešto nije rađeno kako treba, ali iz ugla narodnog poslanika koji je prvi put u ovom sazivu, a već 11 godina se bavi parlamentarizmom i sada već punih pet godina se bavim aferama koje se tiču grada Beograda, nekako mi ostaje gorak ukus i nije mi baš najjasnije da za sve ove godine, a čini mi se da Agencija postoji nekih deset godina, ispravite me ako grešim, da za ovih deset godina baš nijednom se nije desio slučaj da se ispita ko je vodio, ko je bio na državnim funkcijama, a poslednja državna funkcija mu je bila vođenje grada Beograda, je stekao toliko bogatstvo, a da se Agencija makar zbog interesovanja građana nije zainteresovala za sve to.Čuo sam ovde da vi imate samo neko pravo, da kažem tako, da posavetujete preventivno delujete, ali onda bih se složio sa kolegama prethodnim govornicima da morate da se zalažete zbog interesa građana da vam se ta ovlašćenja prošire. Vidite i sami šta se dešava u poslednjem periodu. Vidite koliko interesovanje građana za sve afere koje potresaju našu zemlju, a tiču se bogaćenja braće Dragana i Gojka Đilasa, tiču se afera kako neko ko je ušao u politiku prema sopstvenom priznanju 2004. godine sa samo 74 hiljade evra, jednim polovnim automobilom i jednom kućom, kad je završio sve svoje funkcije i kada su mu građani rekli dosta, prijavljuje za izbore 2018. godine čak 25 miliona evra i to samo u nekretninama.Ovde sam čuo neke teorije i priče o tome ko prijavljuje vama imovinu. Čuo sam i kako su neki lokalni funkcioneri prinuđeni bili da podnesu ostavke. ostavke. Čuo sam i to kako su protiv nekih podizane krivične prijave, ali ovde nismo raspravili dve stvari i to niko od prethodnih govornika nije pomenuo. Prva stvar se tiče toga da je funkcioner dužan i dve godine nakon prestanka obavljanja funkcije, da li je tako, da prijavljuje svoju imovinu? Ja vas sad pitam, da li je to Dragan Đilas radio i ukoliko je radio, da li ste videli neka neslaganja, neke nelogičnosti? Da li vam je normalno da neko čija je prosečna plata 100.000 dinara, uzmimo u obzir da je tolika plata gradonačelnika Beograda bila i ima u nekretninama 25 miliona evra. Dakle, ovo je prvo i ključno pitanje. Da li je on to radio? Ako je to radio, da li ste vi primetili te nelogičnosti?Druga stvar, taj čovek je i danas funkcioner, vi me ispravite ako grešim, on je gradski odbornik. odbornik. Klimate glavom, znači, ja sam u pravu, dakle, on kao gradski odbornik takođe ima… Nema obavezu da prijavljuje? U redu, eto mi smo bili toliko savesni i ja kao šef odborničke grupe u Skupštini grada, mi smo svi prijavljivali i kada smo stupili na funkciju. Ali, neko ko obavlja funkciju valjda je dužan građanima da odgovori, ovo se sad ne odnosi na vas, to je njegova lična svest ili savest da li će odgovoriti na pojedina pitanja koja se ponavljaju već godinama u se tiče afera koje su iznele moje kolege, zaista ne znam od koje bih pre počeo i koju bih mogao detaljnije da analiziram, jer kao neko ko se na gradu bavi problemima koji su nam ostali iza Dragana Đilasa, u svaku sam upućen. Neću preterano sada oduzimati vremena, a i mnogo toga je rečeno, krenućemo od samo najbitnijih i najbrutalnijih pronevera novca za koje mi je žao što neki prethodnici vaši nisu uspeli da reaguju. Molim vas da se u budućem periodu takve stvari ne ponavljaju.Afera podzemni kontejneri. Dakle, ljudi koji žive u Beogradu, znaju šta su podzemni kontejneri. Ne znam koliko ćete moći da vidite odavde, ali koga god to bude zanimalo može da vidi na slikama, nećete moći uživo da vidite iz prostog razloga zato što je to bilo neizdrživo i neodrživo. Šest miliona evra je pronevereno u ovoj aferi. Kako i na koji način? Hiljadu i 800 podzemnih kontejnera je nabavljeno bez bilo kakvog projekta, bez bilo kakvog plana, bez bilo kakve ideje gde će se ti kontejneri postaviti.Firma koja je dobila posao za izvođenje je postojala nekih mesec dana pre početka samih radova i, naravno, kada je sve završeno te firme su otišle u stečaj.Ono što je jako veliki problem, Gradska čistoća, Upravni odbor nikada nisu dali saglasnost na sve ovo. Dakle, urađena je nabavka, urađena je isporuka, urađena je montaža, Upravni odbor nije dao saglasnost.Dakle, direktno šest miliona evra je pronevereno. Šta je problem? Taj sistem je bio neodrživ iz prostog razloga zato što nije postojalo dovoljno mašina koje bi praznile te podzemne kontejnere.Koliko su ofrlje urađeni ti podzemni kontejneri videlo se i po sanaciji tih podzemnih kontejnera. Samo u prvoj godini građani Beograda su platili 4,7 miliona dinara za sanaciju. Oni su propadali, trulili su, stvarala se ekološka katastrofa, jer su se ti podzemni kontejneri punili vodom, pa onda kada padne kiša, dođe do poplave, vi ne možete da izvučete ni vodu, ni to đubre. A, za raznoraznu zamenu delova elemenata još 3,2 miliona dinara.Dakle, to je samo jedna afera koja je ovde pomenuta, ali ovo su detalji koje građani Beograda i Srbije moraju da čuju, kakvu bi im budućnost ponovo ponudili ljudi koji danas pretenduju da ponovo vlast.Druga afera se tiče Bulevara kralja Aleksandra, gde je opet, gle čuda, pronevereno šest miliona evra. Zašto? Prilikom objavljivanja tendera došle su dve ponude. Jedna ponuda je bila 1,7 milijardi dinara, druga je bila 1,1 milijarda dinara i, naravno, znate i sami kako procedura ide, koja se ponuda prihvata. Međutim, gle čuda, ova jeftinija ponuda se odbija pod nerazjašnjenim okolnostima, prihvata se ova skuplja, ulazi se u rekonstrukciju Bulevara kralja Aleksandra, a da se ostavlja sumnja kako i zašto je došlo do ove zamene.Činjenica koja dodatno podgreva sve sumnje i ono o čemu su pričali i građani i moje kolege gradski odbornici, narodni poslanici jeste ta da se firma koja nije dobila posao obaveštava 31.12.2009. godine da nisu dobili posao, a ugovor sa firmom koja će izvoditi poslove je potpisan devet dana ranije. Ja bih samo voleo da mi neko objasni kako i na koji način je to moguće?Da ne pričam o tome da dnevnik radova nije vođen, kako treba, da se nije vodilo računa ni o tome koliko kog elemenata ide u sanaciju, da se nije vodilo računa o nabavci. Ni o čemu se nije vodilo računa, samo o tome kako da se potroše pare.Sa ove dve afere ću završiti, jer verujem da postoji još poslanika koji žele da kažu još nešto na ovu ili sličnu temu. To vam je afera „Pazl grad“ na Banjici. To vam je neka skupina nekog metalnog i drvenog elementa koje je bilo stecište narkomana, a služilo je samo za ličnu promociju Dragana Đilasa. Šta je problem? To je nekih 750 kvadrata čelične konstrukcije, metala, drveta, plastike, koje je napravljeno bez i jednog jedinog papira, bez i jedne jedine građevinske dozvole i dato je na upravljanje opštini Voždovac. Što je najgore, opština Voždovac je u tom periodu morala da plaća još 200 hiljada dinara za obezbeđenje tog objekta koji ničemu nije služio i bio je neuslovan i nebezbedan za decu. Na ovo smo sugerisali i niko ni tada nije reagovao.Ono što je za sam kraj ostalo, ovde smo čuli mnoge kritike, tj. u prethodnom sazivu, a i sada ih čujemo van parlamenta, da svaka rekonstrukcija koja se radi u našoj državi ili u gradu Beogradu nije dobra. Oni su nama ponudili samo repliku Terazija. Ljudi koji znaju gde se ovo nalazilo na Novom Beogradu, današnji potez autobuske stanice. To je koštalo građane Beograda 72 miliona dinara. Dakle, 72 miliona dinara ni za šta, nikada nije zaživelo. Takođe, da paradoks bude još veći, grad Beograd je to nelegalno priključio na struju.Kada uzmete u obzir kako se taj čovek vodio prema finansijama grada Beograda, novcu građana Beograda, nameće se samo pitanje – odakle sve ove pare o kojima su pričali prethodni govornici i na koji način se došlo do tog bogatstva?Ovim ću završiti – 2018 godine, kao što sam rekao, kao nosilac liste za grad Beograd prijavio je 25 miliona evra samo u nekretninama. Danas smo svedoci da njegov brat ima između 29 i 35 nekretnina. Neverovatno je da jedan čovek u Srbiji ima više nekretnina nego što ima pari čarapa.Samo taj primer kada posmatrate shvatate koliko je to bogatstvo. Njegove nekretnine su sada procenjene na 5,5 miliona, što znači da su ova braća, ovaj dvojac Đilas u vreme dok je Dragan Đilas bio na vlasti zaradili 30 miliona evra. Dakle, 30 miliona evra, i to samo u nekretninama, da ne pričamo o onih 619 miliona evra.U evra.U ime svih građana koji konstantno zovu, pitaju i na ulici kada smo sa njima ili kada nas sretnu postavljaju ovo pitanje i ja molim sve vas koji imate veze i borite se protiv korupcije da ovo imate u vidu, jer ne možete nikome objasniti da kao propali preduzetnik sa 74 hiljade evra dođete u poziciju da vi i vaš brat budete najbogatiji ljudi u ovom delu Evrope.Imate odgovornost, imate podršku svih nas, imaćete i u buduće, ali zbog građana, zbog Srbije, čuvajte je, vodite računa o ovakvim pojavama, reagujete, jer mi drugu domovinu nemamo.Hvala vam i živela Srbija.

ove stvari koje smo čuli do sada od mojih kolega, od koleginice Sandre, gospodina Markovića, gospodina Mirkovića, Aleksandra Markovića, čuli smo sve one negativne stvari koje su se dešavale do 2012. godine, na koji način su se ljudi obogaćivali, na koji način su ljudi koristili sve ono što im je narod dao kao mogućnost da rade za dobrobit svih.Oni su pokazali kako ne treba da se radi, ali zato mi koji smo došli… Od 2014. godine sam ja poslanik. Bio sam i predsednik opštine, jedne male opštine, opštine Svrljig, gde smo se trudili na svaki način da obezbedimo elementarne uslove da ljudi tamo ostanu da žive, da tamo može da se nastavi da se radi, da svi tamo, i u Svrljigu i Beloj Palanci, u Gadžinom Hanu, na teritoriji jugoistoka Srbija mogu da rade.Najbitnije od svega ovoga što govorim jeste ovolika sredstva kod jednog čoveka ili nekoliko njih, da li su to braća Đilas, koji su se obogatili na način kako su govorile moje kolege, vidi se da su ta sredstva bila potrebna da se upotrebe za naše ljude koji žive na jugoistoku Srbije, da se upotrebe za izgradnju tih naših opština, za izgradnju naših sela, za pomoć našim ljudima koji žive na selu i od sela, za našu decu na selu, za naše žene na selu, za sve one koji žive na jugoistoku Srbije.Imali smo mogućnosti od 2014. godine, kada je kao predsednik Vlade, ja sam prvi put izabran na mestu poslanika, od te godine, pa na ovamo imali smo veliku mogućnost i ta mogućnost je iskorišćena. Bile su uštede, bile su štednje od 2014. godine, gde smo svi zajedno radili na tome da sada možemo da obezbedimo našu neku sigurniju budućnost.Desila se ova korona, ova pandemija koja je pokazala još jednom da se uvek može desiti nešto nepredviđeno, ali zato naša država Srbija, naš predsednik gospodin Vučić, Vlada Republike Srbije su zajedno sa svima nama obezbedili mogućnost da možemo sigurnije da se ponašamo.Evo, ja ću sada reći nekoliko stvari što se tiče malih sredina, gde je potrebno mnogo veće ulaganje. Imamo planove

da se rešavaju problemi elektrodistribucije, pošto smo svedoci da u tim našim malim sredinama, u tim našim selima imamo veliki problem i sa niskonaponskom mrežom, jačinom napona i svega onog. Zbog toga se pripremaju sredstva. Zbog toga i naš predsednik gospodin Vučić je najavio taj naš petogodišnji plan razvoja i rada na infrastrukturi. Radiće se svim silama da se ostane da se živi u tim sredinama, da se ostane u tim našim opštinama, u tim našim selima, da ljudi mogu da žive.Ova pandemija je još u toku. Imamo veliki problem, veliki broj ljudi koji su se zarazili, imamo dosta naših prijatelja koji imaju zdravstvenih problema, imamo i veliki broj poznanika koji su izgubili bitku sa koronom, ali ja bih sa ovog mesta još jednom zahvalio svim našim medicinarima, medicinarima, našim lekarima, tehničarima, našim medicinskim sestrama, vozačima, ljudima koji rade u kliničkim centrima, u domovima zdravlja, koji rade da bi sačuvali naše ljude, da bi svim našim ljudima pomogli da se mogu spasiti od ove neželjene bolesti.Unazad, nekoliko dana tačnije, jučerašnjeg dana u Kliničkom centru novi v.d. direktor, gospodin prof. dr Perišić, najavio da će dobiti rešenje za stalno 206 medicinskih radnika od toga 116 doktora, 86 sestara i nekoliko farmaceuta. Vrlo brzo raspisan je konkurs za prijem 641 zdravstvenog radnika koji će biti primljeni u Kruševcu u Kovid centru.Očekujem da će imati mogućnost da veliki broj naših radnika koji sada rade na određeno vreme sada rade na određeno vreme imati mogućnost da dobiju rešenje za stalno. Na isti način u našim malim sredinama, malim opštinama kao što je moja opština Svrljig, Bela Palanka, Gadžin Han, Knjaževac i ostale opštine, na svim tim mestima svi ti naši ljudi koji se bore za svakog našeg čoveka njima moramo dati posebnu zahvalnost.Još jedno povećanje naknade zarada, to je još jedna od dobrih stvari za naše medicinare. Uslovi na radu moraju biti još bolji. Zato naša država, naša Vlada i naš predsednik, svim silama želimo da damo maksimalnu podršku našim zdravstvenim radnicima, medicinskim sestrama, doktorima, vozačima i svim onim koji tamo rade.Unazad nekoliko nedelja imali smo još veći broj ljudi koji su se zarazili, koji su dobili koronu.

da zaštitimo svakog čoveka, da li on živi u Svrljigu, Beloj Palanci, da li on živo ovde u Beogradu, da li živi u Subotici. Jedna stvar jeste bitna za mene kao čoveka, ja sam iz Svrljiga, rođen sam u jednom selu zove se selo Plužina, za sve nas bitno je tamo da izjednačimo uslove života, da tamo čovek i u Svrljigu, a i ovde u Beogradu imamo slične uslove.Veliki problem je bila ta korupcija, velik problem su bili ljudi koji su zloupotrebljavali svoje položaje. Agencija za borbu protiv korupcije, direktori, svi vi koji ste tu, unazad nekoliko godina, mi smo promenili zakon, obezbeđeno je još radnika, ljudi koji će pratiti, proveravati sve nas, jer najbitnije, kod nas u mom kraju se kaže – pokriveno mleko mačke ne piju.Prema tome, dobro je da Agencija radi svoj posao, dobro je da Fiskalni savet radi svoj posao, da svi zajedno radimo na tome da zaštitimo maksimalno imovinu naše države, da zaštitimo maksimalno i budžete naših opština, i da se ne dešavaju ovakve neželjene stvari.Članska karta nikada neće i ne sme biti sigurnost za prevare, za lopovluke i to smo sada pokazali, jer unazad nekoliko nedelja su ljudi koji su bili na nekim ključnim mestima, nekim opštinama, koji su bili članovi nekih stranaka koje vode zemlju, oni su stali pred zakon, napravili grešku i zato će odgovarati.Mislim da je stvarno velika stvar i potreba da se maksimalno više ulaže u naše selo, našu poljoprivredu, naše male sredine, da tamo ulažemo, da tamo dajemo sredstva jer verujte mi ljudi, jeste Beograd naš glavni grad, ali za mene je Svrljig mesto gde živim, za moje ljude koji živimo i tamo želimo da ostanemo i zato svi mi radimo na tome da se ulaže u svakom delu naše zemlje Srbije, delu naše zemlje Srbije, da se daje mogućnost da tamo ljudi mogu imati ista prava kao što imaju ljudi u većim centrima, odnosno u nekim delovima naše zemlje gde može normalnije i lakše da se živi.Ja ovde kao narodni poslanik, predstavnik i predsednik Ujedinjene seljačke stranke ću podržati sve ove izveštaje zato što je to ono, pokazuje da se to radi i na najbolji način to se radi, ali sa druge strane očekujem da ćemo budžetom za 2021. godinu imati mogućnost da ulažemo u sredine kao što je Svrljig, Bela Palanka, Gadžin Han, da ulažemo u Niš, u jugoistok Srbije, da ulažemo u sve ono što je potrebno da tamo ljudi mogu da nastave.Država Srbija je pokazala kako treba da se radi, podrška našim medicinarima kroz upošljavanje, kroz stalni radni odnos, jer sada se na ovaj način ima mogućnosti da se pokaže da veliki broj naših zdravstvenih radnika dobiju rešenje za stalno, a naknada zarade naših radnika zdravstvenih jeste, mogu da kažem, zadovoljavajuća, ima mogućnost da bude bolje, jer na ovaj način kada ljudi ostanu da žive ovde u Srbiji, ti naši zdravstveni radnici i ostali mladi ljudi kada se upošljavaju, kada imaju siguran posao, kada imaju sigurnu zaradu, siguran sam da neće ići u neke zemlje kao što je Nemačka, Austrija ili neke druge zemlje zapadne Evrope. Najbitnija stvar od svega ovog jeste da mi koji smo tu svojim primerom pokažemo kako treba da se radi.Ja bih se još jednom zahvalio, kao prvo, predsedniku Srbije, gospodinu Vučiću koji je i za vreme kada je bio prvi potpredsednik, za vreme kada je bio premijer i za vreme kada je bio predsednik Srbije, pokazao kako treba da se obračuna sa neželjenim stvarima, tj. sa kriminalom, sa korupcijom, kako treba da se stegne kaiš, da se štedi, kako treba da se ulaže u svaki pedalj naše zemlje Srbije, jer samo na taj način naša Srbija će ići napred.Samo na taj način imaće mogućnost da opštine koje su nerazvijene, da opštine koje su brdsko-planinske, da sela u kojima ima budućnost, jer smo sada ponovo videli kada je pandemija, kada je korona, kada su najgore stvari, svi se setimo za selo, svi želimo da se vratimo u selo.Zato još jednom, uvažene kolege poslanici, mi ćemo svi zajedno podržati ove izveštaje, ali sa druge strane, bez jakog sela nema nam jake Srbije. Još jednom, ja bih sa ovog mesta pozvao i zahvalio se svim medicinarima, svim ljudima koji štite zdravlje naših ljudi da tako nastave da rade, a sa druge strane pozivam sve građane da budu disciplinovani, da se poštuju sve one mere koje je rekao i koje kaže Krizni štab, jer je samo to jedan od načina da se sačuvamo svi i da u narednom periodu idemo bolje i da bude lepše i bolje za nađu decu, za decu naše dece.Još jednom ću kao predsednik Ujedinjene seljačke stranke glasati za sve ove izveštaje, jer mislim da ovo što vi radite, da ovo što radi država Srbija i da ovo što radi predsednik Srbije jeste ono što je potrebno za našu decu. Sve najbolje. **Ivica Dačić** Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Zoran Tomić. Hvala, predsedniče.Poštovani predstavnici institucija, kolege narodni poslanici, koleginice narodne poslanice, uvaženi građani Srbije, pred nama su tačke dnevnog reda gde raspravljamo o izveštajima Agencije za sprečavanje korupcije, Fiskalnog saveta, Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Komisije za hartije od vrednosti, koje su značajne i sa aspekta šest ciljeva koji su postavljeni pred sadašnju Vladu Republike Srbije, a pre svega dva koja ću spomenuti, a to je borba protiv korupcije i kriminala i borba za jačanje naše ekonomije.Kao što i sami vidimo i po izveštaju koji je Agencija dostavila da su ostvareni zavidni rezultati kada je u pitanju borba protiv korupcije i njeno sprečavanje.I samim novim zakonom koji je izglasan proširene su nadležnosti ove Agencije, koji će svakako značajno doprineti u nastavku borbe protiv korupcije koja je zapravo jedno od politika koju sprovodi SNS, posebno od trenutka kada je 2014. godine Aleksandar Vučić izabran za premijera Republike Srbije, jer borba protiv korupcije je značajna i za ekonomski razvoj naše države, o čemu ću i kasnije pričati.Moje kolege i koleginice narodni poslanici su dosta toga u svojim govorima izneli, posebno kada je u pitanju Dragan Đilas koji je 619 miliona uspeo da prihoduje u periodu od kada je postao državni funkcioner i sebe naravno proglasio za uspešnog menadžera, jer mnogo je lako ostvariti toliki prihod kada ste na državnim jaslama i kada zloupotrebljavate same pozicije na kojima se nalazite.Inače, priča kolega da je ostavio minus u kasi grada Beograda nije ništa posebno. To su slično radili i pripadnici DS koju je on tada vodio i u drugim gradovima u Srbiji, tako i u Kruševcu odakle i ja dolazim, pa je onda od trenutka kada je SNS došla prvo što je moralo da se rešava, to su ti minusi u kasama, ne završeni projekti, ne završene finansijske konstrukcije tih projekata.Kada govorimo o njemu koliko je uspešan i koliku podršku ima, dovoljno je samo reći da je dok je bio funkcioner i predsednik Košarkaškog saveza Srbije sve bilo u redu, nije imao nikakvih zamerki ni na sistem, ni na život u Srbiji, a onda, pošto mu je ta funkcija istakla, onda se odjednom setio da nešto ne valja i da zapravo treba da se vrati u u politiku, iako je rekao da ne želi da se vraća. U politiku se vraća formiranjem udruženja građana, odnosno Saveza za Srbiju, a nakon toga, pošto nema ni dovoljnu podršku da bi mogao da formira svoju sopstvenu stranku, morao je da dođe do te stranke. E, sada, da li je on tu stranku kupio ili nekim biznis dogovorom, pošto kaže da je uspešan biznismen, uspeo da odradi, ne znam, ali u svakom slučaju, iskoristio je te veštine i sada ima stranku koju predvodi, a koja opet nema dovoljnu podršku, siguran sam, ni da bi ušla u ovaj dom. Toliko o njegovoj političkoj visprenosti.Znate kako narodna kaže – sličan se sličnom raduje, tako da se ništa ne razlikuje od njega ni Vuk Jeremić, koji je dok je bio državni funkcioner,

je obavljao funkciju predsednika skupštine UN. Onog trenutka kada nije uspeo da se izbori za poziciju generalnog sekretara UN, formira, gle čuda, NVO organizaciju, koja se finansira, ni mi sami ni dan-danas ne znamo na koji način, a po internetu možete naći izveštaje, čak i iz Vikiliksa, gde ne postoje tačne informacije ko su ti donatori, niti su oni ikada objavili takve informacije, što, po meni, zapravo spada u domen korupcionaških afera.Imamo afera.Imamo informacije da su njegovi poslovni saradnici sa kojima je sarađivao dok je obavljao važne funkcije, Patrik Ho i Emilio Lozoja uhapšeni u Njujorku po pitanju korupcije, korupcijskih aktivnosti koje su imali, tako da možemo zaključiti opet po toj narodnoj – sličan se sličnom raduje, zapravo i kako se on ponaša.Naravno, u politiku se vraća, opet nema mogućnosti da formira svoju sopstvenu stranku, pa je morao od Mike Aleksića da kupi stranku ili da zapravo opet nekim dogovorom dođe do toga da on bude predsednik, a prethodni predsednik te stranke postaje prvi potpredsednik i njegova desna ruka. Koliku podršku ima među narodom pokazuju jasni rezultati, prvo izbora za predsednika Republike 2017. godine, kada je uspeo da bude poražen i od strane Ljubiše Preletačevića Belog, a kasnije, naravno, i sam neizlazak na poslednje izbore koji su održani, jer, jelte, i sam je svestan da nije mogao da ostvari ni taj minimalni prag od 3% da bi ovde imao svoje predstavnike.Ono predstavnike.Ono što je takođe karakteristika jeste zloupotreba i brojnih drugih dešavanja, gde nije jasno razgraničio da li tu nastupa kao politička figura ili nastupa kao predsednik udruženja građana, tako da sam i lično imao prilike da se uverim da se na prisustvu i na pozivu jedne nevladine organizacije gde je na Svetosavsku akademiju pozvan da drži govor kao predsednik svog udruženja, on se tu obratio kao politička figura i kasnije taj govor zloupotrebio u svoju političku kampanju, što opet zapravo govori i o njegovom ponašanju i o njegovim ciljevima.Inače, ova dvojica o kojoj pričam su zapravo ljudi koji su već viđeni i ne treba ni da čudi zašto nemaju podršku među narodom, jer narod je imao sasvim dovoljno vremena da vidi kakvi su oni, koje su njihove sposobnosti i koliko se zaista oni zapravo bore na narod a koliko zapravo za svoj džep, koji treba, jelte, koliko podržava svoje saborce govori zapravo i u prilog da u situacijama kada su oni imali svoje političke performanse, po hladnom vremenu, po snegu, on se baškario i uživao u Njujorku, u SAD.Sve SAD.Sve čestitke Agenciji na radu i ono što je jako drago, jeste da u samom izveštaju koji ste dostavili imate i preporuke koje dajete i nama narodnim poslanicima ali one su usmerene i ka Vladi, kako bi borba protiv korupcije mogla da bude efikasnija.Svakako, danas ste imali prilike da čujete i preporuke od nekoliko narodnih poslanika, koje i ja takođe podržavam i predlažem da u narednom periodu se razmotre, kako bi smo svi zajedno uspeli da damo još veći zamah u borbi protiv korupcije i protiv kriminala.Kao što vidimo, rezultati koje je Srbija postigla, iako ovaj dvojica i njihovi saradnici govore da nikad nije veći kriminal bio u Srbiji, nikad više korupcije, pa onda u tom slučaju ni naša ekonomija i privreda ne bi trebali da funkcionišu, niti bismo trebali da budemo lideri kada su u pitanju strane direktne investicije, jer koji normalan, iole racionalan, ekonomski subjekt bi dolazio u Srbiju kakvu oni predstavljaju i tužakaju Briselu i svuda gde stignu, da zapravo investira?Srbija, kao što znamo, nikad nije imala veći broj stranih direktnih investicija i siguran sam da bi i ove godine ostvarila znatno bolju poziciju, ali usled pandemije korone apsolutno je i ova količina i vrednost investicija koje imamo zaista zadovoljavajuće i možemo se pohvaliti tim rezultatima.Takođe, i sami izveštaji koje smo dobili i od Komisije za hartije od vrednosti, gde zapravo vidimo da imamo pomak i kada je u pitanju tržište kapitala i posebno zato što smo doneli zakone o otvorenim i alternativnim investicionim fondovima kao jednom novom načinu finansiranja naše privrede i podsticanju i start-apova i mladih preduzetnika da uđu u vode preduzetništva i biznisa, zapravo govore o tome koliko Srbija napreduje i koliko se razmišlja u tom ekonomskom aspektu, da i životni standard i svaki drugi segment se popuni.Novi privrednici, novi privredni subjekti znače dodatne poreze, dodatni prihod u državnu kasu, a veća kasa znači i nove investicije u putnu infrastrukturu, u zdravstvo, u prosvetu, u kulturu, u sve ono što je za bolji život građana Srbije potrebno i ono što zapravo SNS sav ovaj period od kako je na vlasti govori i uspešno realizuje.I ono što želim da kažem, znate kako, posle bitke svi su generali. Najteže je doneti odluke u periodima kada je teško. Tako smo videli i u ovom periodu pandemije, kada je trebalo hitno reagovati, i drago mi je da je Fiskalni savet pozdravio te odluke koje je Vlada Republike Srbije i država preduzeli, kako bi se izborili protiv pandemije, ali i protiv krize koja, naravno, sleduje u ovakvim situacijama kada je u pitanju ekonomija. Naravno, uvek je dobro čuti i drugu stranu, pa čak i neke kritike, ali svakako sam siguran da su svi potezi koje je Vlada Republike Srbije preduzela adekvatno zadovoljavajući.Da li su ispravni rezultati kada je u pitanju diskusija koju smo imali oko onih famoznih 100 evra koji su upućeni građanima Srbije, kao što sam i govorio, oni su direktno dati građanima, ali indirektno su i oni završili unutar naše privrede i zapravo građani su bili ti koji su odlučili gde je potrebno taj novac uložiti. Znate da uvek vodimo diskusiju kada je u pitanju ekonomija o odnosu između pravičnosti i efikasnosti. U ovom slučaju država je htela da bude pravična, odnosno svi građani su jednako tretirani, jer upravo politika za koju se SNS i Aleksandar Vučić zalažu je ta socijalno-ekonomska politika, da su građani bitni, da su građani ti zbog kojih se zapravo sve ove odluke i donose, kako bi oni živeli bolje i kako bi naša država mogla da napreduje.U svakom slučaju, u danu za glasanje, ja i moje kolege iz Poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, a siguran sam i ostali poslanici u Narodnoj skupštini, glasaćemo i podržaćemo vaše izveštaje o radu, koje još jednom kažem da su odlični i još jedan pokazatelj da smo kao država na ispravnom i odličnom putu da ova zemlja bude lider u regionu i da bude primer kako od zemlje koja je bila poznata po korupciji, kriminalu i katančenju fabrika postane zemlja investicija, zemlja razvoja i zemlja gde će mladi ljudi ostajati da žive. Hvala.

Poštovani predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, odmah da kažem na početku da ću glasati za ove izveštaje i smatram da su oni korektno sačinjeni, kako izveštaji, tako i predlozi mera za unapređivanje stanja.Pred nama je zaista jedna od gorućih tema svakog društva, a to je korupcija. Ona vuče svoje korene i poreklo još od starog veka, pre 2.400 godina. Zamislite, u čitavom tom periodu, od tada do danas, stalno je postojala i korupcija i borba protiv korupcije u svim mogućim sistemima od robovlasničkog društva do danas.Prvu je reč korupcija izrekao Aristotel, čuveni antički filozof, a kasnije Ciceron – i mito dodao toj rečenici. Sama borba protiv korupcije traje preko 2.000 godina, tako da će borba trajati sve dok postoji ljudska civilizacija.Glavni akteri korupcije su ljudi u društvenom i državnom položaju. Shodno tome, možemo zaista reći da je korupcija nezakonito korišćenje društvenog i državnog položaja i moći u cilju pribavljanja koristi od strane funkcionera, bilo da su oni politički funkcioneri, bilo da su direktori raznih organizacija ili pak doktori, lečnici ili profesori u školama, lečnici u bolnicama i domovima zdravlja itd.Da bi naše društvo stvorilo univerzalni princip jednakosti svih građana pred zakonom, zaista moramo svakodnevno se boriti protiv korupcije ili doslovno voditi borbu o primeni o primeni zakonitosti. I to je problem. Ja bacam akcenat na primenu zakonitosti, jer ako zakon primenjujemo, neće biti korupcije. Zakoni su ipak dobri, to ne znači da ih ne treba unapređivati, a ako se oni zaista primenjuju onda korupcija se svodi na minimum.Kod nas u našoj zemlji postoji uglavnom tri vrste korupcije, to je bela korupcija, a ja ću o svakoj nešto da kažem i primerom da kažem. Zaista ja se izvinjavam što ću morati imena neka da večeras govorim, jer vidim da juče, prekjuče kada sam govorio je izazvalo buru, a i večeras, volim da izazovem buru i jedva čekam da me prozovu.E, sada dozvolite, kod bele korupcije, to je pod broj jedan. Bela korupcija - davanje privilegija na osnovu rođačkih ili prijateljskih veza, bez očekivanja protivusluga. E, sada vidite, kada smo tu kod tog pitanja, ja ću dati jedan primer. Bojan Pajtić, koji je bio predsednik Izvršnog veća Vojvodine, kako je on rođački zapošljavao? Neću ja to samo da kažem. To je rekao njegov stranački kolega, Goran Ješić i to 2014. godine. Zamislite, šta je rekao, kako ga je optužio?Citiram – Pajtić je zapošljavao u Izvršnom veću Vojvodine, tetke, sestre, strine, šurnjaje, svastike i kumove. I pazite, poštovani narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, od 670 zaposlenih, kada je došao u Izvršno veće Vojvodine, nasledio pokojnog Peroševića, on je otišao iz Izvršnog veća sa 2030. To su te sestre, to su te strine, to su šurnjaje, to su svastike i to su kumovi. To je tzv. bela korupcija. Znači rođačke i prijateljske veze, bez očekivanja protivusluga i normalno da on nije očekivao protivusluge, nego da ih je zaposlio.Idemo dalje. Siva korupcija – davanje privilegija po principu usluga za uslugu, nezavisno od prijateljskih i rođačkih veza. Kada smo tu, zbog vremena, ja ću ipak skratiti, ali da kažem da je bivša vlast to izuzetno koristila. Možda, čak u istoriji Srbije niko više korupciju nije koristio kao oni, jer su nam korupcijom uništili institucije i sve firme, preduzeća.Dozvolite preduzeća.Dozvolite samo da kažem da je ipak pet njihovih ministara uhapšeno. Da podsetim građane Republike Srbije, to je ministar, bivši Saša Dragin, Oliver Dulić, danas su ga ovde koleginice i kolege spominjale, Jasmina Matić, Predrag Bubalo, Slobodan Milosavljević. Pet, da ne govorim koliko pomoćnika ministara i drugih.E, sada vidite, kada je u pitanju treći vid korupcije, crna korupcija - uz direktno primanje mita i najčešće je to u novcu. To političari strašno koriste. To, uz ovu drugu sivu korupciju, a crnu korupciju, političari to izuzetno koriste. Ja ću samo da spomenem, zdravstvo. Evo jednu oblast, da podsetim građane Republike Srbije, jer smo to vrlo često ovde iznosili u prošlom mandatu.Spomenuti nekoliko afera, da ih podsetim. Afera trgovina smrću, sprega pogrebnika i hitne pomoći. Mi smo o tome vrlo često ovde govorili. Zatim, afera – trgovine listama čekanja na Institutu za onkologiju Vojvodine, ako se sećate u Novom Sadu. Treće, afera oko nabavke vakcina. Setite se, oko nabavke vakcina. Afera - smrti pacijenata, afera – lažnog seruma.Mogao bih nabrajati koliko hoćete, ali postavljam vama poštovani građani Republike Srbije pitanje – sećate li se ijedne afere od kada je ministar Zlatibor Lončar? Naravno, da se ne sećate, jer nije postojala. Nema više afera. I kada naši politički protivnici kažu da se nije učinilo u zdravstvu, Srbija je sada na 16 mestu na listi

Poštovane dame i gospodo, primena zakonitosti je jako važna, a za primenu zakona odgovorne su kontrole i nadzor onoga ko vrši. To su razne inspekcije, ali i direktori. Politička odgovornost je i krivična direktora, ali u prvom redu politička kada su u pitanju firme, odnosno javna preduzeća i tu sve političke stranke, bez obzira da li su pozicija ili opozicija, zaista morale povesti računa o tome.Kada je u pitanju korupcija u celini, tu je važno vaspitanje i obrazovanje. Kako vidite, već u Starom veku je u robovlasničkom društvu bila korupcija i tada su filozofi upozoravali na vaspitanje i obrazovanje kao jedan od osnovnih elemenata da ne bi došlo do korupcije. Ako je vaspitan čovek i ima pravilan odnos prema državnoj, društvenoj ili privatnoj imovini, bilo kojoj neće doći sada, da bismo utvrdili koje su to društvene vrline koje mora posedovati svaki pojedinac, vidite sada, mi smo to imali u socijalističkom društvu,

Naravno da nema. Njemu treba da izučava Platona i antičke filozofe da vidi kakve vrline treba da poseduje da ne bi uzeo 619 miliona ili njegov brat 35 nekretnina itd. Dakle, Dakle, kada sam rekao vaspitanje i obrazovanje, na to sam mislio, a da ne govorim o primeni zakona, odnosno o sudovima itd.Dakle, ono što je važno, da naglasim, kada već Đilas u pitanju, kada sam ga spomenuo, neću o njemu da govorim, pošto su koleginice i kolege mnogo danas rekle o tome, ali završiću o njemu sa jednim citatom koji je rekao njegov stranački, zapravo iz Saveza za Srbiju, njegov kolega zapravo Sergej Trifunović. Citiram Đilasu je glavno oružje novac kojim sve rešava i kupuje političku naklonost, Đilas nagovara Vladiku Gligorija da se kandiduje za predsednika Srbije 2022. godine. Savez za Srbiju nikad nije postajao, aha. Šta je sada? Janko Veselinović pita. Ništa. Šta su oni drugi iz Saveza za Srbiju? Ništa. Šta je Željko Veselinović iz sindikata? Ništa. Drži Đilas koji ima svoju stranku stranku Slobode i pravde, koji dođe iskešira pare, oni uzmu, dvojica, trojica, ode kod Vladike Gligorija, sporazum sa narodom je teška izmišljotina, Jeremić je netalentovan političar, a Đilas je upropastio kulturu u Beogradu. Završen citat, 16. jula 2020. godine. Toliko o ovom gospodinu Đilasu ili za Evropu Đilaš, jer ima dva pasoša, za Evropu je Đilaš, a za Srbiju je Đilas.Idemo dalje. Poštovane dame i gospodo, još jedan jedan primer ću da kažem, a to je primer profesora Saobraćajnog fakulteta koji je danas akademik, Dušan Teodorović. On je 1999. godine proteran sa Saobraćajnog fakulteta 31. maja. Zašto? Zato što nije izdvodio nastavu i nije radio. Gde je otišao? Pobegao pobegulja u SAD, jer je bilo bombardovanje Srbije, sklonio se gospodin. Kada se vratio, znate ko ga je zaposlio bez konkursa ponovo? Pogodite. Tačno je, u pravu ste, Srbijanka Turajlić koja je bila pomoćnik ministra Gaše Kneževića.Kada smo kod nje, znam da će me elita kruga dvojke napadati čim ovo izreknem, ovih dana smo ostali svi šokirani kada smo čuli izjavu dr Srbijanke Turajlić, članice Saveza za Srbiju da treba spomenik Stefanu Nemanji u Beogradu srušiti.

da je spomenik Stefanu Nemanji nešto čega se svako normalan treba stideti, završen citat.Ja, evo, kažem – nisam normalan, ali ja se ne stidim, čast mi je da mogu videti oca srednjovekovne srpske države na trgu. Nastavila je dalje, citiram: „To je takva bruka za ovaj grad, takva sramota koja će generacije nositi, ako se spomenik ne ukloni“, a zatim zakukala, citiram: „Zar ovaj grad, zar je ova zemlja propala do te tačke da se u 21. veku može namestiti u ovom gradu takvo nešto monstruozno“, završen citat.Poštovane dame i gospodo, poštovani građani Srbije, jer ste tražili vi od mene, 20 poruka sam dobio, da se obratim i da citiram ovo što je ona rekla. Poštovani građani Republike Srbije, ovakve monstruozne izjave i uvrede Srpske pravoslavne crkve, jer se radi o svetitelju, srpskog naroda i srpske države mogu doći samo od osobe bez morala, bez patriotizma i bez rodoljublja.

i priklonite one koje ste izrekli o Aleksandru Vučiću zadnjih godinu dana i postavite u vašu dnevnu sobu, da se svakoga dana podsećate na vaš visoki domet naučnih dostignuća, rodoljublja, patriotizma i civilizacijske kulture. Zapamtite, gospođo Turajlić, moral i patriotizam čine jednog naučnika velikim. Ponavljam vam, da zapišete, gospođo Turajlić, moral i patriotizam čine jednog naučnika velikim.Poštovane dame i gospodo, da vam sad kažem zašto je ona to rekla. Zašto je izrekla o Stefanu Nemanji i spomeniku to? Ima šest razloga. Prvo, zato što podignut srpskom svetitelju. li tačno ili ne? Evo, neka ona kaže, nek izađe TV ekrane i neka kaže je li zato. Drugo, zato što je Stefan Nemanja otac, odnosno utemeljitelj srpske srednjovekovne države. Neka kaže jel nije za to. Treće, zato što je spomenik Stefanu Nemanji delo ruskog umetnika vajara Rukavišnjikov Aleksandra, i to joj smeta. Četvrto, ovo joj najviše smeta, zato što je inicijator podizanja spomenika Stefanu Nemanji predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Peto, zato što je podizanje spomenika Stefanu Nemanji dobro za srpsku naciju i državu, da ne govorim njene izjave o Kosovu i Metohiji i profesora Teodorovića. I šesto,

spomenik Stefanu Nemanji, utemeljivaču srednjovekovne srpske države, je najlepši dar srpskog naroda i države gospodnje 2020. godine svim žrtvama, znanim i neznanim,

gospodina Aleksandra Vučića, srpskog reformatora, srpskog graditelja i branitelja srpskog naroda i svih građana Republike Srbije. Hvala.

Dozvolite mi da privedem ovu današnju raspravu kraju i da se zahvalim predstavnicima regulatornih tela

Ali verovatno ste smatrali, zakonodavci, da ćete time biti više nezavisni i otporniji na korupciju. Iskreno rečeno, taj što ima više para sigurno će biti više korumpiran nego narodni poslanici. Ali to je sada moje privatno mišljenje. Dozvolite mi da ga istaknem zato što smatram da vi veoma često u svojim aktivnostima ponekad i izričete neke reči o narodnim poslanicima, ne vodeći računa i o tome ko vas bira i ne vodeći računa i smatrajući da je korupcija i kao vrhunac korupcije se proglašavaju neki akti koji se tiču nekih potpuno sporednih stvari u čitavom sistemu borbe protiv korupcije.Pošto sam 28 godina u Skupštini, doživeo sam desetak zakona, svaki zakon je bio epohalan i nijedan nije trajao duže od dve, tri godine. Pre desetak godina epohalno je bilo razdvajanje mesta poslanika i predsednika opština ili gradonačelnika. Zato što ste slušali eksperte, odnosno mi, iz Evropske unije koji te svoje stvari nisu primenjivali u svojim zemljama, nego su eksperimentisali u Srbiji. Ne žalimo zbog toga što se to desilo, ali to nije osnovna stvar. Isto kao što nije osnovna stvar da li će poslanici biti i ministri, jer ako to mogu da budu u Velikoj Britaniji, mogu da budu i u Srbiji.Ovde je reč o tome da verujete svojim očima i da hvatate lopove koji su iskoristili političku funkciju za bogaćenje, a golim okom možete da vidite, jer Srbi su takvi da ništa ne mogu da sakriju, pa ni bogatstvo. Zato vas molim da svoje aktivnosti i izveštaje i kada raspravljamo o tome, da raspravljamo o tim stvarima. Mi ne možemo ovde da pričamo, svaka ovde diskusija je zadatak za vas,

ali iskreno rečeno, zar ćemo mi u novinama da čitamo ko koliko ima stanova, ko koliko ima bogatstvo, ko koliko ima firmi i dokle ćemo o tome da diskutujemo? Ili je to možda i zadatak vas kao regulatornog tela? Ako nije, onda ne znam što smo ga birali.Zato vam se zahvaljujem i nadam se da će sledeći izveštaj biti konkretniji, sa boljim rezultatima i većim rezultatima, jer to je ključna stvar koja je važna da u politici imate čiste ruke, a toga nema bez sprečavanja i procesuiranja korupcije. Govorim sada o vašoj agenciji. Jer ja se sada deset dana petljam zato što ste poslali dopis verovatno svima, pa sam morao da ulazim, i jedno od vaših pitanja je bilo – kakav je imao nadimak iz škole, iz detinjstva. Ne znam što je to važno za borbu protiv korupcije. A nije vam tema 29 stanova ili 30 stanova lidera političkih stranaka. Pa uzmite i mene, moj spisak, pročešljajte sve. Nemojte da se bavite nebitnim stvarima, da li neki predsednik opštine je u sukobu interesa što je član nekog tamo odbora na opštinskom nivou gde je plata 20 ili 30 hiljada dinara, a milioni vam prolaze pred očima. Verujte svojim očima, ne morate nikom drugom.Ja vam se svima zahvaljujem.Sutra nastavljamo sa radom.Zaključujem zajednički jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka od 1. do 4.Sutra nastavljamo sa radom u 10.00 sati o predlozima odluka iz tačaka od 5. do 8. dnevnog reda. Hvala